Prelazimo na iduću točku dnevnog reda. To je 2. Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu, drugo čitanje, P.Z. br. 330. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Ovaj zakon raspravit ćemo sukladno odredbama Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli matični i zainteresirani odbori. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Ne. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Nemamo nikog prijavljenog za raspravu, pa zaključujem raspravu. Glasat ćemo kad se steknu uvjeti. Sad ćemo prekinuti s radom i nastavit ćemo danas u 9,30 Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca, prvo čitanje, P.Z. br. 293. Laku noć!